Nastavljamo sa popodnevnim zasjedanjem i počinjemo s točkom - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. BR. 740 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom, prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj Zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ste primili na sjednici, želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Uvaženi Želimir Janjić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Izvolite. Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Dopustite par riječi na početku rasprave o ovim izmjenama Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu. Vlada Republike Hrvatske je svojim zaključkom iz listopada prošle godine sva tijela državne uprave zadužila izraditi prijedloge izmjena i dopuna Zakona iz upravnih područja u kojima se primjenjuje Zakon o općem upravnom postupku pa je stoga trebalo izmijeniti postupovne odredbe iz zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu. u prvom članku kojeg mijenjamo a to je članak 5. stavak 2. predlažemo da se upravo u okviru toga usklađivanja riječ zaključak zamijeni riječju rješenje, dakle u slučaju prekida postupka, autorskoga spora ili bilo čega drugoga da ministar zapravo intervenira rješenjem a ne zaključkom. I još jedan stavak se mijenja to je stavak 17. 35. članka u kojem je bilo predviđeno da katalog udžbenika koji je sačinjen za školsku godinu 2010. i 2011. a koji podrazumijeva da udžbenici koji se nalaze u tom katalogu da će doživjeti izmjene u onom tehničkom dijelu rekao bih, nakon donošenja udžbeničkoga standarda. Radi se o otprilike 3026 naslova, kada bi se taj postupak provodio trebalo bi angažirati popriličan broj stručnjaka iz različitih područja i iz tih razloga a u želji da udžbenici traju čitavu generaciju, kako smo to predvidjeli znači najmanje 4 godine, mi sada predlažemo obzirom da učenici inače te udžbenike koje su kupili 2010., 2011. godine obzirom da se mogu nasljeđivati oni ih mogu kupovati od svojih starijih kolega i koristiti sve do 2013., 14. godine a mi predlažemo da tako bude i u maloprodajnoj mreži znači da se takvi udžbenici mogu koristiti do spomenute godine. Ja ću ovdje spomenuti da postoji obveza Ministarstva donijeti udžbenički standard na način kako je to predložio matični Odbor odnosno Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu da se udžbenički standard prije donošenja upućuje matičnom saborskom odboru što ćemo mi naravno učiniti poslije donošenja ove izmjene, ja vas želim samo podsjetiti da je javna rasprava o udžbeničkom standardu koji smo predložili provedena i da smo zapravo u finišu toga posla i da vrlo brzo možemo udžbenički standard pustiti u proceduru i poslati ga Saborskom odboru za obrazovanje, znanost i kulturu. Evo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, toliko za uvod. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne, dobro. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi, u ime kluba SDP-a uvažena zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. Hvala vam Unatoč tome što se ovdje radi o jednoj izmjeni zakona koja je pomalo, usudit ću se reći, pomalo i bizarna jer da su sve institucije radile svoj posao mi uopće ovu izmjenu Zakona ne bismo imali potrebu donositi. Klub SDP-a će podržati donošenje ovog Zakona iz naprosto pragmatičnih razloga. Zašto sam rekla da imamo Zakon koji nije, ne bi niti bio potreban, odnosno ove izmjene koje ne bi bile niti potrebne ovdje raspravljati niti donositi da su svi radili svoj posao, radi se zapravo o dvije stvari. Zakon o općem upravnom postupku je donesen još 2009. godine i primjenjuje se i stupio je na snagu 1. 1. 2010. godine. Zakon o udžbenicima je donesen u ožujku 2010. godine dakle tri mjeseca nakon što je donesen, odnosno tri mjeseca nakon što se počeo primjenjivati Zakon o općem upravnom postupku. Da je ekipa iz Ministarstva znanosti koja je tada pripremala Zakon o udžbenicima, to je potpuno ista ekipa koja je sada pripremala nam ove izmjene, pratila zakone ove države, onda bi u startu Zakon o udžbenicima bio usklađen sa Zakonom o općem upravnom postupku i sada ovaj prvi dio izmjene uopće ne bi trebalo mijenjati. međutim, taj jedan svojevrsni šlamperaj nije možda jedini slučaj i nadamo se da se više neće ponoviti. Drugi dio ovih izmjena se događa zbog toga što imamo dosta tiskanih i neprodanih knjiga u skladištima izdavača, kao što rekoh mi ćemo podržati tu izmjenu jer nije razumno svu tu vrijednost koja je skupljena u knjigama na neki način uništiti slažemo se da se te knjige mogu naći u maloprodaji i iduću školsku godinu no međutim, kolegice i kolege, državni tajniče naša podrška ovoj maloj promjeni Zakona ni na koji način ne znači da smo tim rješenjima zadovoljni niti znači da mislimo da država vodi dobru odnosno odnosno optimalnu udžbeničku politiku. Upravno suprotno. MI ovaj problem koji sada moramo rješavati vezano za ova skladišta koja su još uvijek puna neprodanih knjiga ne bismo niti imali problema da se vodila dobra i osmišljena politika u području obrazovanja posebno u ovom dijelu udžbeničke politike i na žalost možda je ovo i najbolji slučaj ili najbolja ilustracija te na žalost loše i neosmišljene politike. O čemu se tu radi, zašto uopće imamo problem. DA vas podsjetim. Lani u ožujku parlamentarna većina i bez naše podrške donijela novi Zakon o udžbenicima uz obećanje lakših školskih torbi, jeftinijih udžbenika i udžbenika lišenih nepotrebnih stvari izrađenih po novom udžbeničkom standardu. Kakva je situacija evo nakon malo više od godinu dana? Mi ćemo danas dati ili sutra na glasanje odobrenje da knjige tiskane prije tri godine po starim pravilima po starim standardima mogu biti u uporabi u školama odnosno maloprodaji i iduće školske godine dakle negdje do sredine 2012. godine. Zašto je došlo do toga? Prije nekoliko godina država je i to dobro znamo svi država je kupovala udžbenike svoj djeci i onoj djeci kojima su ti udžbenici bili doista potrebni, ali davala se pomoć i onim roditeljima i onim obiteljima kojima to možda i nije bilo tako nužno. Tadašnji ministar obrazovanja i nemojte mi samo reći da je to bila nekakva druga garnitura da se ne vraćamo staro, svi ostali ljudi u ministarstvu su isti osim ministra, tadašnja ekipa je onda tadašnji ministar mimo važećih zakona i mimo pravila odlučio da te knjige koje je država kupila i koje su državno vlasništvo učenici i roditelji ne trebaju vratiti državi nego da ih mogu zadržati i da će država svima kupiti knjige. Tada je potpisan i memorandum s nakladnicima koji su onda sukladno tom dogovoru i tiskali knjige. No država je onda preko noći odlučila promijeniti politiku i na prijedlog gospođe Jadranke Kosor je ukinula besplatne udžbenike za sve. I mi se dan danas kolegice i kolege nakon skoro tri godine bakćemo s tim problemom prvotno od države da tako kažem naručenih knjiga a onda nekupljenih i zapravo rješavamo problem i rješavat ćemo ga još izgledno je neko vrijeme koji zapravo uopće nije niti smio biti problemom da se je držalo propisa da se držalo nekakvih utvrđenih pravila, pa gotovo u nekim situacijama i razum. Nadalje mi očekujemo u skorije vrijeme kao što je državni tajnik uvodno rekao donošenje novog udžbeničkog standarda i za očekivati je da će se svi postojeći udžbenici trebati preraditi sukladno novim standardima. Ako ta prerada neće biti značajna i neće tražiti izmjene udžbenicima onda se pitamo čemu novi standard i što je s obećanjem da će se raditi bitno drugačije? To kolegice i kolege ima najmanje dvije posljedice. Prvo, obzirom na ovu današnju izmjenu za očekivati je da ćemo u školama imati stare i da tako kaže sukladno novim standardima novo preuređene knjige odnosno da kako se sada odnosno od lani knjige odobravaju na četverogodišnju uporabu dakle uz ovu školsku godinu još tri školske godine, pitanje hoće li novi standard jer ulaz je negdje na pola ciklusa četverogodišnjeg ... udžbenika hoće li on poništiti ovu generaciju ovu uporabu ovih udžbenika odnosno nakon dvije godine tražiti ajmo sve ponovno iz početka, ajmo 4 godine. Pitanje je hoćemo li i roditelji svi opet morati kupovati sve novo odnosno što se dogodilo sa politikom nasljeđivanja udžbenika? I na kraju kolegice i kolege nekoliko ključnih pa možda i općenitih napomena. Ovaj slučaj još jednom pokazuje i ove izmjene još jednom dokazuju da je u obrazovanju posebno pogubno raditi stvari naopako i na isti naopaki način donositi politiku jer se radi o izrazitom velikom sustavu koji uključuje jako puno ljudi. Tako naopakom obrazovanju usudit ću se reći uporno radite. Prvo je 2006. ste donijeli Zakon o udžbenicima koji smo mijenjali ali svake godine, a onda pedagoške standarde koje usput budi rečeno vrlo upitno primjenjujemo i koje unatoč obvezi iz pedagoških standarda da jednom jednom godišnje se Sabor treba izvještavati o njihovoj primjeni i donijeti godišnje planove sa implementaciju standarda smo imali jednom nekakvo poluizvješće u ove tri godine. Onda se nakon standarda se donio temeljni Zakon o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a onda smo ponovno donijeli novi Zakon o udžbenicima kojeg sada mijenjamo, a da zapravo cijelo to vrijeme jedini zaista važni dokument a to je nacionalni kurikulum koji određuje što se u školi uči, kako se u školi uči i koji je sadržajno osnova za svaki udžbenik. Taj jedini doista važan dokument cijelo to vrijeme još se nije donio. Logika bi sustava i dobre obrazovne politike bila da se prvo donio temeljni zakon pa onda nekako paralelno kurikulum i standardi a onda potom Zakon o udžbenicima ali i svi ostali provedbeni propisi. Mi ovako opet rješavamo posljedice jer udžbenici su sadržajno prvenstveno posljedica kurikuluma jer su njima u potpunosti određeni i naravno ukoliko nemamo temeljni dokument, a nemamo, mi ne možemo i nećemo trajno, dugoročno i sustavno riješiti probleme koje s udžbenicima imamo koje da se razumijemo nitko ne osporava i koje doista treba što prije riješiti. Drugo, gospodine državni tajniče kako je zakon u uporabi već godinu i 2, 3 mjeseca, kada se već radi jedna mala revizija ovoga Zakona o udžbenicima, nama u SDP je žao što se na neki način nije preispitao već onda sada cjeloviti zakon i što se s jedne strane nije promijenila njegova paradigma i dvije velike dvije velike pogreške po nama koje postoje u postojećem zakonu. Kada govorim o promjeni paradigme iz postojećeg Zakona o udžbenicima mislim na to da bi zapravo Udžbenički zakon suprotno onome što imamo bi on trebao biti tek jedan od instrumenata obrazovne politike kojima se podupire učinkovitost i kvaliteta odgojno obrazovnog rada utemeljenih na suvremeno osmišljenom kurikulumu dakle utemeljenog na onome čega u Hrvatskoj još uvijek nema. Nažalost, važeći zakon koji nažalost ne mijenjamo on u svojoj ideji i u dobrom dijelu predloženih rješenja se ne bavi onim čime bi se trebao baviti zakon koji je regulira obrazovanje, a to bi trebalo biti kako unaprijediti kvalitetu učenja i poučavanja, kako inovirati nastavu. Važeći zakon suprotno tome i motiviran elementima kojima bi se bavili ili bi se trebalo baviti Ministarstvo socijalne skrbi ili Ministarstvo financija. nisu zanemarivi, naravno da se ne smiju ostaviti po strani. No međutim, s tim motivima i zakonom donesenim na tim motivima mi ne možemo očekivati veću kvalitetu udžbenika. Kada sam govorila o dvije duboke pogreške koje postoje u postojećem zakonu prvenstveno mislim na odredbu zakona po kojem definitivno učitelji više nemaju samostalnu mogućnost izbora udžbenika s kojim će raditi,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 Ono što smo govorili kada se donosio zakon, a što se potvrdilo nakon ove godine primjene, u praksi a dakle ne samo teoretski učitelj izabere jedan udžbenik, njegov aktiv izabere nekakav drugi i onda svi skupa rade po nekakvom trećem udžbeniku koji koji je ne znam pedesetak lipa jeftiniji od ovih koje su oni izabrani. To je kolegice i kolege ne samo glupo nego i suprotno našim najboljim ali i najboljim europskim obrazovnim praksama. Usput dokidanja autonomije učitelja kod izbora udžbenika je nažalost na neki način ponovno otvaranje vrata gotovo masovnoj korupciji u tom dijelu jer iz prakse su već dobro poznati slučajevi kada zbog ovih ili onih interesa ravnatelji ili voditelji aktiva vrše pritisak o tome koji udžbenik trebaju koristiti na uglavnom mlađe učitelje, a sada je na neki način ta cijela procedura gotovo i legalizirana kroz ovakav dvokružni sustav izbora udžbenike. I drugo, sadašnji zakon predviđa da se svaki udžbenik koristi četiri godine, dakle on ima četverogodišnju trajnost. Do zakona, dakle do unatrag godinu dana svaki udžbenik je vrijedio neograničeno dok god je odgovarao sadržajem kurikulumu odnosno nastavnom planu i programu. I ponavljam ono što smo rekli kada smo donosili zakon, ako želimo imati trajnost udžbenika i posljedično onda omogućiti da se udžbenici nasljeđuju, mislimo da bi bilo pametnije dosta vremena posvetiti inicijalnoj recenziji udžbenika i provjeri udžbenika prije nego što dobije konačno odobrenje za uporabu u školama nego zapravo ovakvim administrativnim rješenjima priču lomiti uglavnom preko roditeljskih novčanika. Kada cijelu priču ograničimo na četiri godine, a nakon četiri godine slijede sve nove knjige, zašto neki udžbenici ne bi vrijedili 8, 10, 20 godina. No međutim, ove izmjene zakona ipak nisu odlučile revidirati te neke ključne probleme koji sada postoje iz sadašnjeg zakona. I zaključno, unatoč tome što sada imamo male izmjene zakona koje kao što rekoh na početku uopće nismo niti trebali imati kao izmjene zakona da su naprosto svi radili svoj posao i koje možda najbolje oslikavaju da godine petljanja nedovoljno smišljene državne politike prema udžbenicima, udovoljavanje da tako kažem populističko predizbornim a ne stručnim kriterijima, da nas dovode u situaciju gotovo paničnih reakcija, da mi problemom postaje ono što problemom nije ili ne bi smjelo biti kao što je to primjer ove izmjene, a da se zakon i državna politika uglavnom svodi na komercijalu i na reguliranje tržišta. Vi ako pogledate, kolegice i kolege, Zakon o udžbenicima vidjet ćete da o kvaliteti udžbenika u postojećem zakonu nema niti jednog jedinog slova, da sve ono što smo i mi iz SDP-a, ali i mnogi drugi zastupnici ovdje u Hrvatskom saboru govorili o kvaliteti udžbenika je ostalo negdje ovdje zakopano u arhivima, a da su sve te naše rasprave o udžbenicima nove kvalitete ostale na neki način potisnute između interesa pa uglavnom privatnih džepova. I tu želim još jednom u ime SDP-a reći da se do kvalitetnih udžbenika dolazi kvalitetnim kurikulumom prvenstveno, a onda transparentnim recenziranjem kao edukacijom učitelja i nastavnika, a ne propisivanjem administrativnih procedura, financijskih ograničenja i sl. Gospodine državni tajniče, upravo ta praksa administrativnih ograničenja u ovom dijelu i općenito u obrazovnoj politici nas je dovela do današnje situacije i nakon evo toliko godina mi je pa pomalo i nevjerojatno da svi prijedlozi iz ministarstva koje imamo, koji tako zdušno i dalje inzistiraju na normiranju pa već doista hipernormiranog sustava, a da se istovremeno nije normiralo jedino što doista treba normirati, a to su ciljevi, ishodi i kompetencije u obrazovnom sustavu. Mi u SDP-u više nemamo ali nikakvih iluzija da će se dok dok je ove ekipe u ministarstvu doći do bilo kakvih kvalitativnih promjena, na koncu konca zbog izbora za njih više nema niti vremena, ali bismo voljeli da da barem na minimum se onda smanje ove situacije da kada rješavamo probleme i moramo izglasavat zakone koje zapravo uopće nismo ni trebali imati na dnevnom redu. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Na redu je klub Nacionalnih manjina, uvažena zastupnica Zdenka Čuhnil. Izvolite. Hvala lijepa, uvaženi potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Zaista vrlo kratko o ovom kratkom zakonu odnosno kratkim izmjenama. Svakako da klub Nacionalnih manjina podržava i usklađivanje zakona sa općim upravnim postupkom što je na kraju već i bila obveza, ali želimo se osvrnuti kratko na udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima koji su uvršteni u katalog od udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava u 2010. godini normalno za školsku godinu 2010./2011. Jasno je da će s donošenjem novog udžbeničkog standarda nametnuti i novo usklađivanje svih udžbenika sa standardima. Istovremeno imamo Zakon o udžbenicima koji predviđa višegodišnje korištenje udžbenika i ova izmjena svakako produžuje uporabu udžbenika iz kataloga 2010./2011. do 2013. odnosno 2014. školske godine. Međutim, otvara se pitanje što s novim udžbenicima koji nisu u katalogu, djeca nemaju udžbenik za taj predmet, hoće li ti udžbenici čekati 2013. odnosno 2014. u policama i sakupljati prašinu. Naime, da pojasnim. Manjinski udžbenici su ili autorski ili prijevodi ili su iz matičnih zemalja, nažalost za njih ne postoji veliki interes i upravo se i u talijanskoj manjini i u češkoj manjini i nekim drugim manjinama dogodilo da nisu pokriveni svi predmeti jer se nije stiglo prevesti, nije se stiglo tiskati pa često nije se moglo niti isfinancirati. Molim uvaženog tajnika da pokuša amandmanom dati mogućnost da takvi udžbenici koji budu tiskani u ovoj i u narednoj godini uđu u nastavu, da li dopunom kataloga ili nekim drugim aktom, da zaista udžbenici koji su ove godine tiskani, jer kažem postoji kontinuitet prevođenja i pripreme udžbenika, a kažem ne postoje udžbenici za sve predmete, kako bi se dala mogućnost da udžbenici prije svega namijenjeni manjinama, ali i skupinama sa posebnim potrebama, a možda postoji i u nastavi negdje predmet koji nije pokriven udžbenikom, koji udžbenik iz određenog razloga nije bio tiskan, bit će tiskan ove ili naredne godine, da se da mogućnost da se takav udžbenik koristi. Evo sa tim zahtjevom odnosno molbom da se takav segment dopuni zahvaljujem i podržat ćemo ove izmjene. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Šima Đurđević. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Odmah na početku naglašavam da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati Prijedlog zakona o udžbenicima za osnovne i srednje škole, s konačnim prijedlogom zakona. Zašto? Pa Zakonom o udžbenicima za osnovne i srednje škole, "Narodne novine" broj 27 od 2010. godine, propisan je postupak uvrštavanja, odobravanja izbora, povlačenja iz uporabe udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava, odobravanje, uporaba pomoćnih nastavnih sredstava za učenike osnovne i srednje škole, te financiranje nabave učenika i dopunskih nastavnih sredstava sredstvima državnog proračuna. Zakonom o udžbenicima za osnovnu i srednju školu također je propisano da se u svim postupcima propisanim zakonom primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku. Također i zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 6. listopada 2010. godine središnja tijela državne uprave zadužena su izraditi prijedloge izmjena i dopuna zakona iz upravnih područja koja su u njihovoj nadležnosti radi usklađivanja sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku "Narodne novine" broj 47. od 2009. godine u roku od 6 mjeseci od od donošenja zaključka. Zbog toga je potrebno izmijeniti Zakon o udžbenicima za osnovne i srednje škole tako da se u postupcima uvrštavanja odobravanja i izbora i povlačenje iz uprave udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava odobrenje uporabe pomoćnih nastavnih sredstava za učenike u osnovne i srednje škole, te financiranja nabavke udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava sredstvima državnog proračuna primjenjuje odredbe Zakona o općem upravnom postupku. U Zakonu o udžbenicima za osnovne i srednje škole "Narodne novine" broj 27. od 2010. godine u članku 5. kao što je već ovdje rečeno u stavku 2. riječ: "zaključak" zamjenjuje se riječju "rješenje" a u članku 35. stavku 17. mijenja se i glasi: "Udžbenici i pripadajuća dopunska nastavna sredstva koja se nalaze u katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za 2010. i jedanaestu školsku godinu u pravilu mogu biti dostupni u maloprodaji do početka školske godine 2013. i 2014. godine." Mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice također dijelimo mišljenje sa kolegicom Čuhnil koja se ovdje u ime kluba obratila nazočnima predlažemo također da predlagatelj razmotri odredbu da bi neki udžbenici manjinskih naroda mogli biti u uporabi prije iako se ne nalaze u katalogu prije školske godine 2013. i 2014. Hvala lijepa. Ivan (HDZ)** I imamo jednu prijavu ako ne bu još koja. Evo stigao je još jedan klub.

Pridružujemo se mi iz kluba HNS-a i HSU-a potpori prijedlogu ovoga zakona naprosto jer nemamo druge mogućnosti, nemamo drugoga izbora. Doveli smo se u situaciju, odnosno doveli ste nas u situaciju da ne možemo zapravo birati. S jedne strane upozoravali smo da rokovi na kojima ministarstvo inzistira ne samo u slučaju udžbenika već i u slučaju ako želimo proširiti priču onda i standarda recimo predškolskih i školskih ustanova, da se radi zapravo o nerealnim rokovima u kojima je država uvijek sklona zaoštriti rokove koji se odnose i koje treba primjenjivati netko drugi neovisno o tome radi li se o privatnom sektoru ili jedinicama lokalne, područne samouprave a kad je ona posrijedi, kad su njene obveze posrijedi onda su ti rokovi komotni ili se odlažu u nedogled umjesto da se pristupi problemu realistično, da se koncentriraju snage i da se pokuša riješiti problem na vrijeme. Priču o tome da će se stvoriti zalihe, velike zalihe školskih udžbenika mi smo pričali ovdje i prilikom donošenja samog izvornog zakona, pa se zapravo to nije htjelo slušati jer se nije vjerovalo izdavačima da se razumijemo. To je prva i osnovna stvar. Nakladnici su upozoravali, ali im se nije vjerovalo, odnosno olako se prelazilo preko tih informacija jer tu se ionako radi o privatnim interesima i zašto bi sada država brigu brinula o izdavačima školskih udžbenika. Ono na što želimo upozoriti je također i to da se nije mnogo promijenilo. I dalje imamo kod određivanja i uporabe udžbenika u osnovnom i srednjem školstvu situacije da koristimo udžbenike koji su prenatrpani gradivom koje u principu neće značiti đacima ništa. Sad tek vidimo da se inicijative pokreću da se iz uporabe, odnosno uopće iz prakse korištenja povlače oni udžbenici i nastavni materijali koji su jednokratni, odnosno udžbenici i nastavna pomagala u koja se upisuju podaci, pa onda zbog upisanih informacija, odgovora ili unesenih crteža ili grafikona propada čitava knjiga u sljedećoj generaciji. Nadamo se da će ova inicijativa da se to ubuduće izbjegava, da će ona biti što prije provedena. Jer kad se govori o udžbenicima pitanje je ekonomičnosti, ali i pitanje odnosa prema đacima, prema našoj djeci koja sjetite se ne tako davno su u slučaju jednog djeteta koji je bio paradigma i njegove bake uspjeli privući pozornost ministra znanosti i obrazovanja koji je tada obećao da će udžbenici biti lakši i da će biti opsegom manji. Ali se to do dan danas nije dogodilo. Također podržavamo i ovaj prijedlog da se razmotri i neki i primjena nekih izuzetaka kad se konkretno radi o udžbenicima na jezicima nekih nacionalnih manjina. U tome smislu klub HNS-a i HSU-a upozorava na manjkavosti ove prakse Ministarstva znanosti i obrazovanja, ali navodeći i ističući da nemamo mogućnost izbora, odnosno odabira. Najavljujemo da ćemo podržati prijedlog izmjena i dopuna zakona. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** I sada je na redu u pojedinačnoj raspravi uvažena zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite.

mi s jedne strane imamo zakon prema kojem škole mogu koristiti, odnosno moraju koristiti iste naslove 4 godine da bi naravno djeca mogla nasljeđivati, odnosno da bi roditelji trošili manje novaca. S druge strane imamo velik broj knjiga, radnih materijala znači u kojim djeca pišu i upravo zbog toga ne mogu se koristiti nego se naravno moraju bacati. Dakle, velik broj knjiga naročito predmeta jezika su koncipirane kao radni udžbenici. Isto tako me brine kao zdravstvenog djelatnika prijedlog o ukidanju radnih udžbenika i reduciranje atlasa u primjenu ako se usvoji tek će doći nakon školske godine odnosno školske godine 2013./14. To znači da će djeca još jedno vrijeme, jedno veliko vrijeme naročito za to doba rasta i razvoja, djeca će dalje vući taj veliki teret na leđima. Nedavno sam bila kod fizioterapeuta pa smo malo razgovarali o patologiji koja se javlja naročito u dječjoj dobi i dobila sam podatke da je granica problematike lokomotornog sustava snižena na sve mlađu populaciju. Jedan od uzroka je sigurno ovaj o kojem govorim. Prema tome razlog ovome svemu je što aktualni zakon propisuje da postojeći udžbenici vrijede 4 godine i ta se odredba odnosi na sve naslove. Uzela bih zapravo na primjer još neke udžbenike iz osnovne škole do 4. razreda, a isto tako neke primjere za razrede od 5 do 8. Na primjer, 1. razred osnovne škole Hrvatski jezik od tri obvezna udžbenika dva su radna. Matematika od 3 obvezna udžbenika sva tri su radna, priroda i društvo od 2 jedan je radni. Engleski jezik od 2 jedan je radni, to znači da roditelji mogu iskoristiti od prošle generacije u ovom slučaju samo tri udžbenika i to jedan iz Hrvatskog, jedan iz Prirode i jedan iz Engleskog jezika. Takva je situacija za udžbenike od 1. do 4. razreda, prema tome vidimo kakva nam je to ušteda roditelja. Slična situacija je za predmetnu nastavu. Tako na primjer, uzet ću za primjer tehničkog odgoja gdje knjiga košta 25 kuna, a kutija sa priborom za rad 40 kuna i moraju znači svake godine kupovati novu. I još bih državni tajniče iskoristila priliku ovdje pa bih vam postavila pitanje uz ovo do sada. Ako svi nastavnici sudjeluju u odabiru udžbenika što je sa učiteljima autorima. Mogu li oni odabrati sami svoju knjigu odnosno da li su tada u sukobu interesa. I još nešto od ove školske godine uvodi se Građanski odgoj. Jesam li u pravu s tim, da li se uvodi? I sada on bi se trebao provoditi kroz postojeće predmete, međutim, kako će sadržaj biti uvršten u postojeće udžbenike, odnosno kakav i kako će sadržaj se uvrstiti u postojeće udžbenike koji se po ovom Zakonu trebaju koristiti dalje. Znači ili se neće uvoditi građanski odgoj ili ta zakonska odredba se ne poštiva. Također očekivano i udžbeničke standarde, znači li to da ćemo ponovno donositi izmjene i dopune kada budemo usklađivali udžbenike sa udžbeničkim standardima. Dakle, mi se nalazimo u vrlo odgovornom području, području odgoja i obrazovanja. Ponovila bih isto tako pitanje koje je postavila naša kolegica, tko određuje kvalitetu udžbenika? Prema tome mišljenja sam da se ne radi po redu, sjetimo se i standarda, pedagoških standarda, sjetimo se euforično jednosmjenske nastave u osnovnim školama, to su sve prekrasne stvari i pedagoški standard i jednosmjenska nastava ali to je neprovedivo. Prema tome, odakle novci, ponovno ostavlja se na teret lokalnoj samoupravi, nemamo novaca za rad škola. Prema tome, nema kurikuluma, mislim da radimo obrnutim smjerom. Ja se nadam da ćete mi odgovoriti na ova pitanja. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Davor Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegica je rekla dosta istinitih stvari ali nešto ne zna ili je nešto propustila. Jednosmjenski rad i cilj da osnovne škole dožive status jednosmjenskog rada projekt je koji ide, dokaz je samo Požeško-slavonska županija gdje je u zadnje tri godine u tri grada odnosno općine jednosmjenski rad zaživio u tri osnovne škole. Isto se ili slično događa u ostalim Slavonskim županijama za koje znam i nemojte onda tvrditi da taj program nije zaživio kada je upravo u tijeku i uspješno se provodi. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno završno reći nekoliko riječi? Da. Uvaženi Želimir Janjić državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa izvolite. gospođe zastupnice i zastupnici da vam zahvalim na sudjelovanju u raspravi i na ovim prijedlozima koje ste izrekli koji će sigurno za ubuduće kada se ponovno budu otvarale ove teme ili školske teme sigurno biti od koristi. Pa evo, prvo da kažem poštovanoj zastupnici LUgarić. Kada govorite o Zakonu o općem upravnom postupku, naravno stupio je na snagu tada kada je stupio, donesen je kada je donesen i ovo je naš propust i nema razloga prešućivati, ali ja ću vas podsjetiti i reći da je to i vaš propust. Radi toga jednako kao mi koji smo predlagali, ako već jesmo propustili mogli ste nam tada predložiti ili u raspravi ili u obliku amandmana i budite sigurni da bismo prihvatili, ja ovo ne govorim napamet jer je dosta amandmana od vas imenom i prezimenom prihvaćeno u brojnim zakonskim prijedlozima, a drugo na vaš poticaj i iz iz Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Tako da je tu naša podijeljena odgovornost i vaša i naša. Nadalje, Nadalje, kada govorimo o ovoj problematici ja ću vas podsjetiti radi toga što ste svjedokom toga vremena kada smo donosili Zakon u Hrvatskom saboru 2001. godine, a mandat je trajao do 2003. godine onda smo taj svježe doneseni zakon mijenjali jedanputa, pa smo donijeli udžbenički standard pa smo udžbenički standard mijenjali jedanput. Dakle, usuđujem se reći u ovih 10 godina mi pokušavamo što je moguće bolje urediti ovu udžbeničku problematiku. I stoga i je bilo čestih izmjena zakona, ali u jednoj dobroj namjeri da ovu problematiku uredimo što bolje umijemo zajedno, jer u brojnim slučajevima smo naravno prihvaćali i amandmane koji su poboljšavali zakone. Pa stoga kada govorim o tom vremenu, onda ne mogu reći da to nije zadnjih 10 godina, usuđujem se reći da smo brojna rješenja koja smo donijeli, da su dobra rješenja. Vi znadete u početku da smo imali situaciju da su udžbenike mogli pisati savjetnici iz agencija, da su mogli pisati brojni drugi koje smo sada označili da su u sukobu interesa i jesu. I jesu. Dakle nije to tako sve crno, nego naprotiv trebamo zajedno svi ovdje u ovome Visokome domu reći da smo do sada poprilično dobro uredili pitanje udžbenika, ali ne potpuno. I naravno da će uvijek biti mogućnosti daljnjih poboljšanja i mi za to naravno jesmo otvoreni. Kada je riječ o manjinama, poštovana zastupnice Čuhnil, ja vam zahvaljujem na tomu, niste bili sebični pa ste rekli samo manjina, nego ste rekli i učenici s posebnim potrebama i deficitirani udžbenici. Ja vam obećavam da ću sa našom upravom za pravne poslove vidjeti da li postoji mogućnost u okviru postojećih članaka koje imamo u zakonu, da li je moguće dopuniti katalog udžbenika, obzirom da se doista dogodi da neka manjinska zajednica pripremi udžbenik, bilo da je autorski, bilo da je prevedeni itd., i bilo bi šteta da on ne uđe u proceduru. Ako takve mogućnosti nema vidjet ćemo onda što možemo napraviti, ali u svakome slučaju naravno da to želimo riješiti, kolega Đurđeviću evo dopustite da vidim pa ću vas, vas dvoje svakako informirati kojim putom trebamo ići da i to razriješimo. Kolegice zastupnice Bonačić, ovo prvo kažem radi toga što sam ja došao iz školskih klupa na ovaj posao, vi govorite o radnim udžbenicima, pa bi bilo dobro, ja nemam takve ovlasti, ali vjerujem da vas nitko neće zapriječiti kada se udžbenički standard pojavi pred Odborom za obrazovanje, znanost i kulturu koji će o njemu raspravljati, a znam da imaju takva rješenja koja su na tragu ovoga o čemu ste vi govorili, pa bi bilo možda zgodno da kao gost dođete na Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu u suradnji naravno sa predsjednikom i potpredsjednikom odbora i da dadete i svoje prijedloge, jer naravno da će se taj dokument donijeti nakon takvoga usuglašavanja, i mislim da ćete biti zadovoljni. Kada govorite o građanskom odgoju, isto tako vas moram informirati da će također biti jedna tematska sjednica saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, na kojoj će se govoriti o kurikulumu, našem nacionalnom kurikulumu, pa je i to prilika za vas da na neki način u tomu sudjelujete i da dadete svoj doprinos. A kada je riječ o pedagoškom standardu o kojem govorite, vi znadete da mi taj dokument nismo imali donedavno, i onoga trena kada smo taj dokument donijeli bili smo svjesni toga da naravno ono što je zapisano, uvijek se nastoji ići sa nekakvim višim standardima, da smo svjesni toga da novca u državnom proračunu nema, da se istoga trena mogu ostvariti pedagoški standardi, ali da se može, potrebno je imati takav dokument da se može dati nekakva projekcija do kada mi to želimo napraviti. Nije nikakav grijeh za koju godinu pomaknuti, ukoliko se ne može realizirati u onim godinama kada je to predviđeno, da je državni pedagoški standard, kao zadnju godinu postavio 2022. da ćemo ga eventualno dostići. Moguće nećemo, ali ali je uvijek otvorena mogućnost da se određeni rokovi pomaknu ukoliko bude da ne možemo napraviti. U svakom slučaju bolje je da imamo nekakav plan, nego zapravo da nikakvoga plana nema. Hvala vam lijepa, poštovani gospodine potpredsjedniče,